beini hér tveimur fyrirspurnum til hæstv. mennta- og barnamálaráðherra undir yfirskriftinni: Jöfn tækifæri til afreka. Fyrri spurningin lýtur að því hvað ráðuneytið hafi gert til að tryggja jöfn tækifæri trans barna og ungmenna til að iðka íþróttir og þar með að vinna til afreka á því sviði. sviði. Við vitum jú öll að það skiptir máli að börn geti tekið þátt í íþróttum frá unga aldri og þó svo að það sé auðvitað ekkert útilokað að verða afreksmaður í íþróttum þrátt fyrir að hafa byrjað iðkun seint þá held ég að flestir viti að það er kannski líklegra ef fólk getur iðkað íþróttir frá unga aldri. Við erum samfélag sem leggjum mikla áherslu á að börn geti stundað tómstundir og þar á meðal eru íþróttirnar mjög mikilvægar. Mér er fullkunnugt um að ÍSÍ hefur gert bækling um trans börn og íþróttir og það er mjög jákvætt og gríðarlega mikilvægt að íþróttaþjálfarar og íþróttahreyfingar hafi þann efnivið.

hluti af því er að tryggja að íþróttaþjálfarar og íþróttahreyfingar taki vel á móti börnum en einnig að búningsaðstaða þeirra sé tryggð svo að vel sé. Inn í þetta spilar svo að mínu viti það sem gerðist hér fyrir einhverjum mánuðum þegar Alþjóðasundsambandið setti nýja stefnu og umdeilda þar sem trans sundfólki er gert að vera í sérflokki þegar kemur að sundi. Það er raunar í andstöðu við þau viðmið sem Alþjóðaólympíunefndin hefur sett um þátttöku Börn og ungmenni missa ekkert af svona umræðu og þess vegna skiptir það máli að heyra hvað

Ég tek undir það með málshefjanda að það er gríðarlega mikilvægt að við sem samfélag gerum allt sem við getum til að trans börn og ungmenni hafi sömu tækifæri til að iðka íþróttir og vinna til afreka á því sviði. Þannig er háttað með stóran hluta af öllum stuðningi sem hið opinbera veitir til íþrótta- og æskulýðsstarfs

Honum var ætlað að auka vitund og gefa hagnýtar leiðbeiningar til allra þeirra sem koma að íþróttastarfi og starfa undir Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands, sem eru nánast allar íþróttir í landinu.

er frá því að segja að það gengur ágætlega við framkvæmdina sem unnin er í samstarfi við Samtökin '78. Þar er unnið að gerð samkomulags við samtökin um að semja og gefa út fræðsluefni um stöðu hinsegin barna og ungmenna í íþrótta-, tómstunda- og æskulýðsstarfi með leiðbeiningum fyrir þá sem bera ábyrgð á slíku starfi. Hugsunin er að verkefninu verði lokið innan tímamarka sem sett eru, eða árið 2023, og markmiðið er að tryggja þátttöku og aðgengi hinsegin barna og ungmenna í íþrótta-, tómstunda- og æskulýðsstarfi. Til þess að svo geti orðið er óhjákvæmilega þörf á aðkomu allra sem að starfinu koma.

skipanir að ofan eða eitthvað slíkt. Það er það sem við leggjum áherslu á og það fjármagn sem við höfum til þessara mála fer í að styrkja þær stoðir sem eru að vinna í grasrótinni dag frá degi í þessum málum.

Frú forseti. Ég er þakklát fyrir þessa mikilvægu umræðu. Staðan er einfaldlega sú að því meira sem við vitum um mikilvægi íþróttastarfs fyrir ungmenni okkar, líkamlega heilsu, andlega heilsu, velgengni í framtíðinni, því meira hrópandi verður sú staðreynd að þetta stendur ekki öllum ungmennum til boða. Hinsegin börn eru einfaldlega undanskilin eins og staðan hefur verið. Þess vegna er mjög gott að heyra, bæði í máli hv. þingmanns og frummælanda

ráðuneytið sé að vinna í samstarfi við Samtökin '78. Ég tel gríðarlega mikilvægt að þetta sé unnið þannig, enda þar um borð fólk sem hefur einna bestu þekkinguna og er mjög oft í beinum samskiptum við börn, foreldra og ungmenni sem reyna það á eigin skinni hvernig það er að taka þátt í íþróttastarfi. Mig langar líka að halda því til haga að að ég tel mikilvægt að muna eftir húsnæðinu og búningsklefunum, því sem ekki snýr að samskiptum eða viðmóti íþróttaþjálfara. Þetta þarf hvort tveggja að haldast í hendur til þess að börnum líði vel í starfinu. Að lokum vil ég segja: Það hefur orðið bakslag í málefnum sem snúa að réttindum hinsegin fólks og þá ekki síst trans fólks á alþjóðavísu en einnig hér á Íslandi. Ekki síst í því ljósi skiptir máli að við séum á tánum,

Frú forseti. Ég held að ekkert okkar hafi farið varhluta af fréttum um

mennta- og barnamálaráðherra vegna þess að ef maður skoðar heimasíðu ráðuneytisins þá er nú eitt af því fyrsta sem segir þar um ráðuneytið að meginhlutverk mennta- og barnamálaráðuneytisins sé að tryggja menntun, aðbúnaðar og réttindi barna á Íslandi séu ávallt í fyrirrúmi. Ég legg því hér fram þrjár spurningar til hæstv. ráðherra. Sú fyrsta snýr að því hvort ráðuneytið fylgist með því að menntun, aðbúnaður og réttindi barna séu ávallt í fyrirrúmi í leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum og ef svo er hvernig eftirlitinu sé háttað. hvernig ráðuneytið hafi brugðist við þegar ætla má að aðbúnaði í skólum hafi verið ábótavant. Og að lokum hvort ráðuneytið hafi gripið til ráðstafana til að tryggja að skólahúsnæði barna sé heilsusamlegt, til að mynda laust við myglu og að brunavarnir séu fullnægjandi. En það hefur því miður oftar en einu sinni komið fram varðandi skólahúsnæði að brunavörnum sé ábótavant. Ég geri mér alveg grein fyrir því að

þá er það meginhlutverk mennta- og barnamálaráðuneytisins að tryggja að menntun, aðbúnaður og réttindi barna á Íslandi séu ávallt í fyrirrúmi þess vegna finnst mér það skipta máli að vita hvort ráðuneytið sé að fylgjast með þessum málum og hvernig það gerir það og jafnvel hvort hæstv. ráðherra geti bent okkur á eitthvað sem hann og hans ráðuneyti geta gert til að bregðast við þessari ömurlegu stöðu sem er í húsnæðismálum og þar með aðbúnaði skólabarna.

hvernig eftirliti sé háttað með leik-, grunn- og framhaldsskólum. Það er ráðuneytið sem fer með eftirlitshlutverk með starfsemi þessara skólastiga. Það er rammað inn í lög um leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla.

og fylgist með því að sveitarfélögin uppfylli skyldur sínar en hins vegar eru framhaldsskólarnir ríkisstofnanir og heyra beint undir ráðuneytið og það er nærtækara, eða það er nær okkur.

Það er sem sagt Menntamálastofnun sem framkvæmir ytra mat á skóla á grundvelli opinberra gæðaviðmiða þar sem lagt er mat á starfsemi viðkomandi skóla með hliðsjón af gildandi viðmiðum

Þegar niðurstöðuskýrslur liggja fyrir er kallað eftir umbótaáætlun frá viðkomandi skóla og rekstraraðila þeirra. Menntamálastofnun fylgir þessu eftir gagnvart sveitarfélögum og leik- og grunnskólum í núverandi lagaumgjörð en við erum að undirbúa breytingar á þessu. Menntamálastofnun upplýsir ráðuneytið um niðurstöður ytra mats og framgang umbóta með reglulegum hætti en ráðuneytið sinnir hins vegar sjálft eftirfylgni með umbótum í kjölfar úttektar á framhaldsskólum.

Ef eftirlit og ytra mat með starfsemi skóla bendir til þess að þörf sé á umbótum er óskað eftir umbótaáætlun frá sveitarstjórn í tilvikum leik- og grunnskóla en skólameistara viðkomandi framhaldsskóla þar sem fram kemur hvernig brugðist verði við niðurstöðu matsins. Tímafrestir eru síðan ákveðnir og jafnframt hvernig áætluninni verður fylgt eftir. Umbótunum er síðan fylgt eftir skriflega þangað til mat er lagt á að unnið hafi verið að öllum nauðsynlegum umbótum. Allt eru þetta stjórnsýslubréf og stjórnsýsluákvarðanir sem send eru á milli þannig að þetta er ekki mjög svona „effektíf“ skoðun, skulum við segja, ekki eins og við eigum í dag.

vegna þess að mennta- og barnamálaráðuneyti hefur ekki lagaheimildir til þess að beita viðurlögum gagnvart sveitarfélögum eða öðrum rekstraraðilum leik- og grunnskóla ef þeir bæta ekki úr aðbúnaði í skólum eða aðbúnaði hefur verið ábótavant. En slíkar heimildir hefur innviðaráðuneytið á grundvelli sveitarstjórnarlaga.

Ráðuneytið hefur hins vegar gert athugasemdir við ófullnægjandi húsnæði skóla, annað en myglu og brunavarnir, svo sem vegna ófullnægjandi aðstöðu fyrir verklegar greinar í grunnskólum og varðandi öryggi barna á leið sinni í íþrótta- og sundtíma, svo dæmi séu tekin. En stjórnsýslulega getum við ekki tekið á því vegna þess að við höfum ekki lagaheimildir til þess nema beina því til innviðaráðuneytisins. En varðandi framhaldsskólana þá er yfirleitt gert ráð fyrir sérstöku rekstrarframlagi hjá framhaldsskólunum og að þeir geti sinnt viðhaldi húsnæðis en það hafa komið upp tilvik þegar ráðuneytið hefur þurft að styðja enn frekar við skóla ef upp hefur komið mygla eða öðru viðhaldi hefur verið ábótavant.

að nýleg könnun sýnir að þriðjungur hinsegin ungmenna upplifir óöryggi í skólanum sínum, hefur upplifað andlegt og jafnvel líkamlegt ofbeldi og finnur fyrir sinnuleysi, m.a. af hálfu kennara. Því miður hefur jafnvel verið bakslag í þessum málum undanfarið og það er líka mjög skýrt að hinsegin ungmenni upplifa að leiðin til úrbóta sem er í boði sé námsefni og fræðsla sem sýnir hinseginleikann og sýnir margbreytileikann og tryggir sýnileika þessara ungmenna, lífs þeirra og viðfangsefna. Það er alveg klárt að það er ekki nóg að kennarar sem hafa áhuga á þessu viðfangsefni séu til þess bærir að veita hinsegin ungmennum það sem þau þurfa í íslensku skólakerfi. Það þurfa allir kennarar að geta gert þetta. Íþróttakennarar þurfa að kunna þetta, stærðfræðikennarar, jarðvísindakennarar, allir kennarar ef hinsegin ungmennin okkar eiga að fá það út úr íslensku skólakerfi sem við viljum yfirhöfuð að ungmenni almennt fái. Mig langaði, frú forseti, að leggja þetta inn í umræðuna hérna. Þetta er ekki góð staða og ég kalla eftir umbótum hér sem og umbótum á húsnæði.

Núna hafa mýmörg myglumál komið upp í grunnskólum landsins og er það mjög alvarlegt. Ég

Við hvað er miðað þegar eftirlit með aðbúnaði fer fram? Og einnig varðandi réttindi. Er það skráð í reglugerð hver réttindi barna í skólum eiga að vera

Frú forseti. Ég ætla að byrja á því að þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin og þeim sem hafa tekið þátt í umræðu í tilefni þessarar fyrirspurnar. Ég verð að viðurkenna það að þetta var mjög kerfislægt svar hjá ráðherra en svo sem alveg ágætt að rekja stjórnsýsluferlið þegar kemur að þessum málum. En það breytir hins vegar ekki því að líkt og hér var komið inn á áðan þá virðist ytra matið ekki ná að taka til þátta sem skipta máli í þessu samhengi og ég heyrði það að

það sem segir að sé meginhlutverk mennta- og barnamálaráðuneytisins, þar sem aðbúnaður er sérstaklega nefndur, þá þurfi að skoða þetta fyrirkomulag nánar því að þó svo að stjórnsýslulega geti hlutir heyrt undir innviðaráðuneyti þá er ekki hægt að taka aðbúnaðinn, finnst mér, út úr hinni stóru umgjörð sem lýtur að skólamálum barna. Og kannski rétt í lokin þá langar mig að spyrja hæstv. ráðherra út í það hvort að hann eða hans ráðuneyti hafi falið innviðaráðuneytinu að grípa inn í eða

eðli máls samkvæmt er svarið svolítið kerfislægt vegna þess að við höfum ekki miklar heimildir til að stíga inn í þegar á leik- og grunnskólar eru annars vegar. Við höfum það gagnvart framhaldsskólunum en ekki gagnvart leik- og grunnskólunum raunar hefur ríkt þegjandi pólitísk samstaða um það í íslensku samfélagi, allt frá 1994, að ríkið ætti ekki að skipta sér af grunnskólunum. Við höfum flutt þá yfir og við ættum bara að vera með eftirlit, svona í 20.000 fetum, jú, einhver samræmd próf, en við ættum ekki að skipta okkur af þessu. Þetta er altalað innan skólasamfélagsins, meðal sveitarfélaga og annarra.

ég að meina í ráðuneytinu. Það eru einhver mál sem hefur verið gripið inn í eftir þessu stjórnsýsluferli að því er ég best veit. Ég þekki það ekki nákvæmlega en það er þannig. Við þurfum að auka eftirlit með öllum skólastofnunum. En við þurfum að vinna með sveitarfélögunum vegna þess að við erum þá að segja: Heyrðu, ríkið þarf að fara að halla sér fram og auka eftirlit með skólastigum en við þurfum á sama tíma líka að þjónusta skólakerfið og aðstoða þegar við erum að gera einhverjar athugasemdir. Í dag höfum við hrært þessu svolítið saman og m.a. hjá Menntamálastofnun hefur þessu verið hrært saman þar sem eftirlit, stjórnsýsla og vísir að þjónustu er. Hjá ráðuneytinu hefur ekki verið þjónusta en við höfum verið með eftirlit og þjónustu gagnvart framhaldsskólunum.

ráðuneytisins í greininni á eftir. Það er alveg skýrt í þessum lögum að ráðherra fer með yfirstjórn málefna grunnskóla. Hann setur grunnskólum aðalnámskrá. Það er skylda miðstjórnarvaldsins að sinna þessu eftirliti og fara með stjórnskipanina. Það virðist vera að miðstjórnarvaldið og ráðherra

Klukkan í borðinu er eitthvað að stríða okkur. En ég vil minna á það að

öðrum hv. þingmönnum þá virðingu að halda sig við þann dagskrárlið sem er hér undir og nýta bara þann tíma til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Ekki koma hingað aftur upp í pontu til þess að lesa áfram og röfla um sama málefni og var verið að klára að ræða. Það er bara virðing við aðra sem sitja í salnum.

Áform eru um að leggja Menntamálastofnun niður og koma á laggirnar nýrri stofnun sem tekur við hluta af þeim verkefnum sem eldri stofnunin sinnti. Í kjölfarið vakna því eðlilega margar spurningar sem ég taldi eðlilegt að leggja fram á þinginu til munnlegs svars til að varpa ljósi á þessar breytingar, markmið þeirra og hvað eigi nú eiginlega að taka við. Fyrsta fyrirspurnin til hæstv. ráðherra er því einföld: Hvers vegna hefur verið ákveðið að leggja Menntamálastofnun niður og koma á fót nýrri stofnun? Hvaða markmið búa þar að baki? Menntamálastofnun hefur gegnt því hlutverki að gefa út námsgögn og hefur stofnunin ráðið ríkjum í útgáfu námsgagna á landinu, fyrirkomulag sem þekkist ekki í löndunum í kringum okkur. Ég vona að þessi breyting sem verður með hinni nýju stofnun verði til þess að auka samkeppni á útgáfu námsgagna, auka gæði námsgagna og fjölbreytni þeirra. Vegna þessa spyr ég hæstv. ráðherra: Hvernig mun fyrirkomulagi útgáfu námsgagna verða háttað í kjölfar lagabreytinga og hvernig mun ráðherra tryggja sem hagkvæmastan rekstur nýrrar stofnunar, sér í lagi þegar kemur að útgáfu námsgagna? Hvernig sér ráðherra fyrir sér að niðurlagningu Menntamálastofnunar muni fylgja átak til að stuðla að fjölbreyttri nýsköpun í námsgagnagerð fyrir öll skólastig, líkt og stefnt er að samkvæmt stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar? Liggur fyrir áætlun slíks átaks?

Þar leggjum við grunninn að framtíðinni. Fyrsta spurningin sem hv. þingmaður velti fyrir sér var ákvörðun um nýja skólaþjónustu eða þau áform sem við erum að gera núna í samvinnu við grasrót menntunar um að leggja niður Menntamálastofnun og koma á fót nýrri stofnun í staðinn og nýrri skólaþjónustulöggjöf. Með menntastefnu til ársins 2030, sem samþykkt var á Alþingi vorið 2021, vorið 2021, og fyrsta áfanga í aðgerðaáætlun hennar til þriggja ára um samþættingu en líka með lögum um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna auk fleiri stefnumarkandi skjala liggur fyrir að á næstu árum er fram undan innleiðing umfangsmikilla breytinga á þjónustu í þágu menntunar og farsældar barna og ungmenna. Til að vel takist til við breytingarnar þarf að styðja kröftuglega við innleiðingu þeirra innan skólakerfisins. Það þarf að tryggja skólum faglegt bakland ásamt því að efla þverfaglega samvinnu milli allra þjónustuveitenda, sérstaklega skóla-, félags- og heilbrigðisþjónustu í þágu nemenda. Ein af helstu aðgerðum menntastefnunnar felst í að móta heildstæða skólaþjónustu sem byggð verður á þrepaskiptum stuðningi sem styður við nám og farsæld barna og ungmenna. Þetta er ein af lykilaðgerðum í fyrstu aðgerðaáætlun menntastefnunnar. Skólaþjónustunni er ætlað mjög mikilvægt hlutverk í þessum umbótabreytingum og er henni ætlað að ætlað að beinast m.a. að því að efla skólana sem faglegar stofnanir og vera þjónandi og styðjandi á vettvangi skóla þvert á skólastig. Það hefur verið ákall um markvissari stuðning við skólastarf til að tryggja faglegt bakland skóla í sínum fjölbreyttu verkefnum og nýlegt stöðumat um framkvæmd skólaþjónustu sýnir skýra þörf á umbótum á landsvísu til að koma betur til móts við þarfir skólasamfélagsins og tryggja jafnræði í aðgengi að þjónustunni óháð búsetu og skólastigi. Í dag er engin heildarlöggjöf til staðar um skólaþjónustu fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla og munur er á aðgengi að þjónustu og ráðgjöf, bæði innan skólastiga og á milli sveitarfélaga. Hugsunin er að samhæfa kröfur um skólaþjónustu þvert á skólastig er varðar m.a. aðgengi, þjónustu og framkvæmd og tryggja jafnrétti til náms óháð búsetu. Það hafa verið birt áform í samráðsgátt stjórnvalda um að ríkið styðji betur við uppbyggingu skólaþjónustu á landsvísu með mótun sérstakrar löggjafar um heildstæða skólaþjónustu þvert á leik-, grunn- og framhaldsskólastig svarað þörf sem ég hef nú farið yfir í svari mínu og hefur birst í að ég held tíu skýrslum um hjá tíu ólíkum starfshópum, þar sem lagt er til að komið sé upp einhvers konar miðlægri þjónustu við skólakerfið. Til þess þarf þjónustustofnun í stað stjórnsýslustofnunar sem kemur með öflugum hætti inn í þjónustu, stuðning og ráðgjöf um skólaþróun og skólaþjónustu þvert á skólastig. Í dag er ekki til miðlæg stofnun með skilgreint hlutverk að styðja við og samhæfa þessa þjónustu við menntakerfið og við nemendurna. Ljóst er að í farvatninu eru umfangsmiklar breytingar og nýjar kröfur samrýmast ekki núverandi hlutverki Menntamálastofnunar sem er samkvæmt skilgreiningu stjórnsýslustofnun. Þar af leiðandi hef ég talað fyrir því að setja á fót nýja stofnun sem umfram allt veitir þjónustu, ráðgjöf og stuðning við skólaþróun og skólaþjónustu þvert á skólastig og gegnir þannig lykilhlutverki í innleiðingu þegar kemur að breytingum í menntakerfinu á komandi árum. Lagt er til í þessari vinnu að stofnuð verði ný þjónustustofnun sem taki við hluta af verkefnum Menntamálastofnunar ásamt því að rýna það hvort einhver verkefni, til að mynda sveitarfélaga og háskólans, fari inn í þessa nýju stofnun og þegar eru komnar hugmyndir um það. Önnur verkefni fari til annarra stjórnvalda, þar með talið ráðuneytisins, svo sem mat, greining og eftirlit. Að þessu koma Samband íslenskra sveitarfélaga, Kennarasamband Íslands og fleiri aðilar og við gerum ráð fyrir vinnufundi 14. nóvember sem nokkur hundruð manns eru þegar búin að skrá sig á. Þá er komið að því hvaða þýðingu þetta hefur fyrir fyrirkomulag útgáfu námsgagna. Það liggur ljóst fyrir að þessar lagabreytingar varða ekki beint útgáfu námsgagna en það er þó fyrirséð að ný nálgun nýrrar stofnunar, að leggja áherslu á jöfn tækifæri þvert á skólastig, hafi áhrif til lengri tíma. Við erum að gera ráð fyrir því og ein af aðgerðum menntastefnunnar, aðgerðaáætlun fyrsta áfanga menntastefnunnar, er að auka gæði og fjölbreytni þegar kemur að námsgagnaútgáfu. Hluti af því er að við sjáum fyrir okkur, samhliða þessu, að farið verði í heildarendurskoðun á því hvernig slíkri námsgagnaútgáfu er háttað. Horft verði til eflingar á Þróunarsjóði námsgagna en á sama tíma horfum við til nýrrar tækni, menntatækni og fleiri þátta. Við reiknum með að það verði hluti af þessum breytingum, þetta verði áfram inni í nýrri þjónustustofnun en verði hluti af þessum breytingum að taka

Virðulegi forseti. Ég vil þakka fyrir þessa mikilvægu umræðu hér. Mig langaði til að leggja áherslu á frelsi til úrræða í henni, þá frelsi til úrræða í námsgagnagerð. Ég held að við þurfum að fá sem flesta að borðinu til að koma með það besta í námsgagnagerðinni og hafa hana sem fjölbreyttasta.

að fólk hafi einhverja hvata til að búa til námsefni. Það er ekki gott ef þetta á allt að vera miðlægt og einhver einn á að sjá um útgáfu á þessu. Þá fáum við hvorki samkeppni né eðlilega þróun í þetta og nýtum ekki bestu lausnir hverju sinni.

Virðulegi forseti. Mig langar að þakka góða umræðu og greinargóð svör hæstv. ráðherra en ég hlakka til að heyra restina. Ég ætla ekki að impra neitt sérstaklega á þessum spurningum en ég hef mestan áhuga á þessum breytingum á útgáfu námsgagna. Fyrirkomulagið á námsgagnaútgáfu er gamaldags og við erum í dauðafæri að gera breytingar á því. Samkeppnisforskot Menntamálastofnunar á námsgagnaútgáfu er algjört og má kalla það einokun. Við verðum að opna fyrir meira frelsi í námsgagnaútgáfu, frelsi kennaranna til að setja námsefni á dagskrá. Hlutverk stjórnvalda ætti frekar að vera takmarkað við að tryggja að námsgögn uppfylli þau skilyrði sem við viljum setja. Þau þurfa ekki að gefa þau út. Núverandi fyrirkomulag er ekki hvetjandi til framþróunar námsgagna og það þarf að velta því upp hvort samspil sé á milli hrakandi læsis barnanna okkar og ríkisútgáfu námsgagna.

Það fór svolítið langur tími í fyrra svari mínu í að svara fyrstu fyrirspurninni en þar erum við að leggja til grundvallarbreytingarnar sem allt hitt mun byggja á, þ.e. að með nýrri skólaþjónustulöggjöf og nýrri þjónustustofnun erum við að reyna að virkja alla grasrótina,

Ég hvet alla sem eru hér í þessum sal og eru að horfa til að taka þátt í þeim vinnufundi sem verður 14. nóvember nk., heill dagur sem varðar þessi mál. Samhliða því þurfum við að taka námsgagnaútgáfuna og skipulag hennar til gagngerrar endurskoðunar. Ég ætla ekki að vera ráðherrann sem segir nákvæmlega hvernig best er að niðurstaðan úr því

Virðulegi forseti. Á síðasta ári tóku gildi ný lyfjalög. Lögin eru ansi viðamikil en gerð var ein stórgóð breyting á fyrirkomulagi lyfsölu þegar veitt var undanþáguheimild til sölu tiltekinna lausasölulyfja í almennum verslunum þar sem ekki er til staðar apótek.

Það er mikilvægt að halda því til haga að aðrar verslanir sem eru innan fjarlægðarmarka frá apótekum hljóta ekki síður að vera færar um að tryggja rétta meðferð, gæði og öryggi lyfja.

Þar sem bráðum verða um tvö ár frá þessari breytingu er tímabært að fá upplýsingar um það hvort undanþáguheimildin til sölu tiltekinna lausasölulyfja í almennum verslunum hefur gefið góða raun.

ef svo er hvort hægt sé að rekja þá auknu misnotkun til sölu tiltekinna lausasölulyfja í almennum verslunum. Að lokum verð ég að fá að nýta ferðina til að spyrja hæstv. heilbrigðisráðherra hver afstaða hans er til að heimila fleiri almennum verslunum sölu tiltekinna lausasölulyfja sem hlotið hafa undanþágu. Er ekki tímabært að heimila sölu lyfja í almennum verslunum um allt land til að tryggja aðgengi að nauðsynlegum lyfjum, auka samkeppni og þannig lækka verðið á lyfjunum? Með því má líka ná að bæta heilbrigðisþjónustu með tiltölulega einföldum hætti.

Þessi listi er birtur á vef Lyfjastofnunar og nær yfir þau lyf, styrkleika og pakkningar sem heimilt er að selja.

Þar segir enn fremur að mikilvægt sé að slík undanþáguheimild verði túlkuð þröngt og að útfærsla þeirra skilyrða sem um slíka heimild skuli gilda verði skýr. „Í því sambandi áréttar meiri hlutinn að ákvæðinu er ætlaður sá tilgangur að bregðast við þeirri stöðu sem mögulegt er að komi upp í dreifðari byggðum landsins en ekki að heimild verði veitt til starfsemi af slíkum toga innan einstakra hverfa innan þéttbýlis.

Markaðshlutdeild þessarar sölu liggur á bilinu 0,1–0,3% af heildarsölu dagskammta. Þannig má ætla að þetta hafi

og hafa þó eins og ávallt álit þingsins og meiri hluta velferðarnefndar í þessu tilviki í heiðri vega saman lýðheilsusjónarmiðin og aðgengi að heilbrigðisþjónustu þegar kemur að því að meta hvort beri að heimila fleiri almennum verslunum sölu tiltekinna lausasölulyfja og þá byggt á undanþáguheimild sem þessari. Ég held að það sé mjög mikilvægt að rýna reynsluna af þessu og hvernig þetta er

Þessi lagabreyting sem hv. þm. Berglind Ósk hefur talað fyrir myndi færa fyrirkomulag lyfsölu einu skrefi nær því sem gengur og gerist á Norðurlöndunum sem við berum okkur svo gjarnan saman við. Það er mikilvægt að við fáum skýr sjónarmið og svör frá hæstv. ráðherra varðandi það hvort og þá hvaða séríslensku aðstæður séu uppi sem réttlæta þessa verri stöðu sem við Íslendingar erum í þegar kemur að kaupum á lausasölulyfjum með tilheyrandi áhrifum á verð og þjónustu við okkur.

að þegar nú er komin aukin reynsla og þetta hefur náð að þróast aðeins þá held ég að við getum aðeins slakað á í þessu, þó að varfærni hafi verið orð meiri hlutans á sínum tíma.

einhvers konar virku verðlagseftirliti í íslenska lyfjasölugeiranum. Við höfum vitað það áratugum saman að það að opna apótek og stunda lyfjasölu er mjög ábatasamt og við vitum það líka að stundum erum við að greiða afar háar upphæðir fyrir tiltölulega sjálfsögð og einföld lyf. En við vitum líka að ríkið er jafnan að gjalda mjög dýru verði marga lyfseðla. Ég tel fullkomlega tímabært að fara yfir það með hvaða hætti verðlagningu er háttað og hvernig ríkið mætti finna leiðir til sparnaðar án þess að skerða lífsgæði eða heilbrigðisþjónustu.

sjálfsagt að bregðast við aðstæðum eins og hér er verið að gera og hefur verið gert, með því að gera fólki sem býr í mjög fámennum samfélögum fjarri apótekum kleift að kaupa sér einföld verkjalyf.

lærdóm af þessari reynslu þá kom fram í máli hæstv. ráðherra að um væri að ræða 0,1–0,2% af sölunni. Er það ekki of lítið úrtak til að draga einhverja víðtæka reynslu af því?

og voru færð svona frekar íhaldssöm rök fyrir því. Allt í góðu. Ég skil persónulega bara ekki af hverju við heimilum ekki öllum verslunum að selja lausasölulyf sem allir mega kaupa.

og ég saknaði þess að heyra afgerandi afstöðu hæstv. heilbrigðisráðherra og ætla að fá að kalla eftir því í síðara svari

að virða álit velferðarnefndar þingsins. Ég held að það sé mjög mikilvægt að hafa í huga þegar við tölum um lýðheilsu að til að mynda parasetamóleitranir eru ein algengasta ástæða bráðrar lifrarbilunar á Vesturlöndum. Hér á landi voru 542 slíkar eitranir á árunum 2010–2017.

aukningu sem hefur orðið á símtölum vegna rangrar lyfjagjafar en það kemur fram í ársskýrslu Eitrunarmiðstöðvarinnar frá árinu 2021 að aukningin þar er úr 34% í 47% sem rekja má til rangrar lyfjagjafar

að um 13% símtala voru vegna lyfjaeitrunar vegna lyfja sem selja má í lausasölu, þ.e. bólgueyðandi verkjalyfja og parasetamóllyfja. Ég held að þarna verðum við alltaf að hafa í huga lýðheilsuna þegar við stígum þessi skref

En þetta má auðvitað ræða með aðkomu sérfræðinga um þetta málefni. En þarna vegur alltaf lýðheilsan og aðgengið og ég held að við gerum það best með að horfa þannig á málið.

Það er mikilvægt að við sem samfélag stöndum vel að þjónustu við þolendur ofbeldis og þolendur þurfa og eiga að geta fengið alla þá aðstoð sem þeir þurfa til að koma undir sig fótunum eftir það áfall sem fylgir því að verða fyrir heimilis- eða kynferðisofbeldi. Því langar mig að byrja á því að spyrja hæstv. ráðherra hver framtíðarsýn hans sé um þjónustu við þolendur ofbeldis og stuðning við þar tengd félagasamtök. Í því samhengi

Við eigum í dag góð úrræði en þolendamiðstöðvarnar hafa nú þegar sýnt mikilvægi sitt í íslensku samfélagi og reynst þolendum vel. Hjá þolendamiðstöðvum hafa þolendur fengið leiðbeiningar og styrk til að takast á við þau erfiðu verkefni sem fram undan eru eftir að hafa orðið fyrir kynferðis- eða heimilisofbeldi. Þar má nefna þjónustumiðstöðvar eins og Bjarkarhlíð í Reykjavík, Bjarmahlíð á Akureyri og Sigurhæðir á Selfossi, en Sigurhæðir hafa stigið enn stærra skref í þá átt að bjóða upp á félagslega og sálræna meðferð sem hefur reynst einstaklega vel og er félagsþjónustan víða á Suðurlandi farin að senda fólk beint til Sigurhæða því þar er styttri bið en í heilbrigðiskerfinu. Þetta er þolendum að kostnaðarlausu og er mikilvægt að svo verði áfram. En svo þær geti starfað er mikilvægt að tryggja þeim góðan rekstrargrundvöll og því spyr ég: Hefur ráðherra í hyggju að gera langtímasamninga við þær þolendamiðstöðvar sem sinna þessari mikilvægu þjónustu? Það er því miður staðreynd að börn á Íslandi verða fyrir ofbeldi og ofbeldi markar börn til framtíðar. Þá hefur heimilisofbeldi einnig veruleg áhrif á börn en sagt er í fræðum að líkja megi aðstæðum barna sem búa við heimilisofbeldi við aðstæður þeirra barna sem búa við stríð. Ég held að allir hér inni séu sammála um að veita börnum sem besta þjónustu og í því samhengi vil ég spyrja: Hvað telur ráðherra að við þurfum að gera

taka þessi mál til umræðu hér í þingsal. Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið hefur stutt við þolendur ofbeldis með fjárframlögum til félagasamtaka sem veita þjónustu við þolendur ofbeldis. Ráðuneytið hefur líka verið að fylgja eftir aðgerðum í þingsályktun um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess, sem miða að því að veita stuðning til þolenda ofbeldis. Það er hins vegar orðið tímabært að mótuð verði stefna um heildstæða og samræmda þjónustu til þolenda ofbeldis um land allt og þá hvaða aðilar skuli hafa aðkomu að þeirri þjónustu. Við erum um þessar mundir einmitt að taka skref í þessa átt, einkum með tilliti til skuldbindinga okkar gagnvart Istanbúl-samningnum, samningi Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi á konum og heimilisofbeldi, en eitt af meginmarkmiðum samningsins er að stjórnvöld setji sér heildarramma, stefnu og ráðstafanir til að vernda og aðstoða alla þolendur ofbeldis og heimilisofbeldis með áherslu á samstarf þeirra aðila sem koma að málaflokknum. Í dag höfum við hvorki lög né reglugerðir til að tryggja vernd og stuðning við þolendur ofbeldis og ekki heldur úrræði fyrir gerendur til að koma í veg fyrir ofbeldi sem byggjast á lögum og eru því í samræmi við samninginn. Í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga er markmiðið að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar. Ofbeldi ógnar fjárhagslegu og félagslegu öryggi þeirra sem fyrir því verða þrátt fyrir það er ekki fjallað sérstaklega um skyldur sveitarfélaga í lögunum til að veita þolendum nauðsynlega þjónustu vegna ofbeldis, ólíkt því sem finna má í nágrannalöndum okkar. Ég mun á næstu dögum skipa starfshóp sem verður falið það hlutverk að taka til skoðunar hvernig hátta megi laga- og reglugerðaumhverfi þjónustu við þolendur ofbeldis. Starfshópurinn mun skila tillögum í vor sem unnar verða að höfðu víðtæku samráði við aðila sem starfa innan þessa málaflokks. Í framhaldi af þessari vinnu vænti ég þess að hægt verði að móta skýra framtíðarsýn þegar kemur að þessum málaflokki sem tryggir þolendum ofbeldis vernd, stuðning og öryggi, þar með talið mögulega lögbundna aðkomu sveitarfélaga.

Þetta er Bjarkarhlíð á höfuðborgarsvæðinu, Bjarmahlíð á Norðurlandi, Sigurhæðir á Suðurlandi og stjórnvöld eru helstu fjárhagslegu bakhjarlar þessara þolendamiðstöðva. Það er þegar komin reynsla á starfsemi miðstöðvanna og þykir þess vegna tímabært að móta stefnu um aðkomu stjórnvalda, lögregluembætta, sveitarfélaga og annarra að áðurnefndum þolendamiðstöðvum í þeim tilgangi að efla þær og styrkja. Í samvinnu dómsmálaráðuneytis, félags- og vinnumarkaðsráðuneytis og heilbrigðisráðuneytis erum við að fara að vinna greiningu á núverandi stöðu miðstöðvanna með tillögum um framtíðarfyrirkomulag varðandi aðkomu ráðuneyta, sveitarfélaga og frjálsra félagasamtaka að rekstri þeirra út frá fyrrgreindri hugmyndafræði.

Markmiðið með greiningunni er líka að greina styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri til frekari þróunar þolendamiðstöðvanna, svo sem aukið þjónustuframboð, víðtækara samstarf, mögulega aðkomu fleiri aðila að starfseminni og þar fram eftir götunum. Í þriðja lagi er markmið greiningarinnar að meta aðgengi að þjónustunni. Við gerum þá ráð fyrir að greiningar þessar liggi fyrir í lok árs og vonumst til að þær nýtist okkur við að móta bæði framtíðar- og rekstrarfyrirkomulag þolendamiðstöðva.

verið. Virðulegi forseti. Varðandi gerendur ofbeldis og það að koma í veg fyrir ofbeldi þá vil ég segja að gerendur eru hópur sem þarf virkilega að huga að til að draga úr líkum á frekara ofbeldi. Sú staðreynd er orðin viðurkenndari í samfélaginu í dag en hún var ekki fyrir svo löngu. Við í ráðuneytinu höfum lengi stutt við meðferðarúrræðið Heimilisfrið sem veitir sálfræðimeðferð fyrir gerendur ofbeldis og nýtt úrræði, Taktu skrefið, var nýlega sett á laggirnar með stuðningi ráðuneytisins. Þar er um að ræða úrræði fyrir fólk sem hefur áhyggjur af kynferðislegri hegðun sinni eða hefur beitt kynferðisofbeldi og getur fengið aðstoð sérfræðinga á þessu

og tek alveg undir það sem hér var sagt áður. Þetta er verkefni sem við fáum í fjárlaganefnd á hverju einasta ári og þurfum að brúa bil af því að við erum einmitt ekki búin að móta okkur almennilega stefnu um hvernig við ætlum að hafa þetta.

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra kærlega fyrir hans svör. Það er skýrt að við erum á sömu blaðsíðu með það hvernig við viljum sjá þennan málaflokk þróast inn í framtíðina og ég fagna því mjög. Að lokum langar mig aðeins að koma inn á það sem ráðherra nefndi hér áðan varðandi aðgerðir fyrir gerendur, en það er mikilvægt að gerendur ofbeldis leiti sér aðstoðar til að takast á við líf sitt. Svo það sé mögulegt þurfa einmitt, eins og hæstv. ráðherra nefndi, öflug úrræði að vera til staðar Heimilisfriður hefur unnið ómetanlegt starf með gerendum ofbeldis í nánum samböndum og komið að meðferð í þeim málum.

Því langar mig að spyrja hæstv. ráðherra hvenær þær aðgerðir koma til framkvæmda og hvernig við getum gripið unga gerendur strax á unga aldri og þá með aðkomu foreldra og skóla, því að án gerenda erum við ekki með þolendur.

Hæstv. forseti. Aftur vil ég þakka fyrir þessa góðu umræðu sem ég tel afskaplega mikilvægt að fari fram á þingi, kannski ekki síst vegna þess að núna er í gangi aðgerðaáætlun um aðgerðir gegn ofbeldi sem

að nægu að vinna samkvæmt þessari aðgerðaáætlun núna á þessu ári og kannski því næsta. En ég tel að það sé mikilvægt að þegar við höfum dregið saman þessa þekkingu, greininguna sem ég var að ræða varðandi þolendamiðstöðvarnar

hjá sér til að fjármagna þessa áætlun. Ég lét taka þetta saman í félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu og minnir að þetta séu um 250 milljónir sem eru alls að fara í þennan málaflokk í ráðuneytinu sem eru alveg umtalsverðir fjármunir. Þeim er mjög vel varið vegna þess að stærsti hlutinn af þessu fer til félagasamtaka sem eru að vinna ótrúlega flott starf. Við vitum að hver króna sem fer til félagasamtaka er venjulega mjög vel nýtt og alla vega ekki verr en hjá ríkinu.

Annars þakka ég aftur kærlega fyrir þessa umræðu. Við þurfum síðan að taka umræðuna um næstu skref, mögulega um aðra og nýja aðgerðaáætlun og fjármögnun hennar í framhaldinu.

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka hæstv. matvælaráðherra fyrir að koma hér til að ræða tryggingamál bænda. Á dögunum kom út skýrsla með niðurstöðu starfshóps sem vann greiningu á tryggingavernd bænda vegna óvæntra áfalla í búskap ásamt tillögum til úrbóta. Í framhaldi af því vil ég spyrja hæstv. ráðherra hvernig hvernig hún hyggst fylgja þeirri skýrslu eftir og tillögunum sem þar koma fram. Skýrslan er um margt áhugaverð og þar eru dregnar fram upplýsingar um núverandi tryggingavernd, bent á göt í henni og tekið er saman yfirlit um fyrirkomulag trygginga í nágrannalöndum. Að tryggingavernd bænda koma Bjargráðasjóður, Náttúruhamfaratrygging Íslands og tryggingafélögin. Mikil breyting hefur orðið á Bjargráðasjóði síðustu ár en 2009 hættu sveitarfélögin inngreiðslu í sjóðinn og þátttöku í honum. Bændasamtökin hættu síðan þátttöku 2017 þegar innheimtu búnaðargjalds var hætt.

sem er jú forsenda góðrar stjórnsýslu. Reglur um styrkveitingar eru í rauninni ekki almennar heldur settar fram í hverjum atburði sem á sér stað til að gæta samræmis við meðferð hvers afmarkaðs tjónsatburðar. Stjórn sjóðsins er líka sett í afar erfiða stöðu þar sem fjármögnun Bjargráðasjóðs er algerlega ófyrirsjáanleg frá ári til árs. Í þessu ljósi fagna ég sérstaklega nýrri greiningu og tillögum til úrbóta. Fram kemur í úttektinni, svo að drepið sé á nokkrum atriðum, að tryggingavernd á húseignum, tækjum og bústofni sé almennt góð fyrir utan tjón vegna dýrasjúkdóma sem aðeins fæst bætt sé niðurskurður fyrirskipaður af stjórnvöldum. Bjargráðasjóður hefur einnig stigið inn, alla vega í ákveðnum atburðum, vegna tjóna á girðingum sem ekki er hægt að vátryggja og að hluta vegna uppskerubrests og tjóns á ræktarlandi. Hins vegar virðist vera gap í tryggingum varðandi vatnsveitur, hitaveitu, stíflur og fallpípur í eigu bænda. Uppskeru er hægt að tryggja að vissu marki, fóður og heyforða og plöntur í ylrækt

eru ekki tryggðir. Ég sakna greiningar á því hvaða tryggingar bændur telja mikilvægt að hafa eða hvaða göt hafa komið í ljós í tengslum við nýlegar náttúruhamfarir, svo sem þegar heyrúllur fljóta burt eða hella þarf mjólk þegar ekki tekst að sækja hana vegna skriðufalla.

Tilefni vinnunnar var ekki síst að meta núverandi stöðu tryggingaverndar í landbúnaði en talsvert er um tjón og áföll í greininni sem bændur hafa núna enga leið til að tryggja sig gegn. Verndin minnkaði talsvert þegar innheimtu búnaðargjalds var hætt árið 2017. Í kjölfarið var búnaðardeild Bjargráðasjóðs lögð niður og bændur misstu þá stuðning vegna ótryggjanlegra afurðatjóna. Sjóðurinn hefur á síðustu árum einkum veitt styrki vegna kaltjóna á ræktarlandi, vegna girðingartjóna og vegna skriðufalla. Þegar stærri áföll hafa hins vegar átt sér stað þá hafa stjórnvöld tryggt sjóðnum sérstakt fjármagn með sérstökum ákvörðunum, sem dæmi rúmar 450 millj. kr. vegna kal- og girðingartjóna veturinn 2019–2020 og 130 milljónir með sérstakri ákvörðun vegna skriðufalla í Útkinn í Þingeyjarsveit á síðasta ári. Í skýrslunni eru lagðar fram þrjár megintillögur til úrbóta en í tveimur þeirra eru jafnframt settir fram tveir valkostir. Ég held að það sé of langt mál við þessa umræðu að fara yfir alla kostina sem skýrslan býður upp á en hvet áhugasöm hér í þinginu til að skoða það á vef ráðuneytisins. Það sem ég hef gert er að fela stjórn Bjargráðasjóðs, eftir skýrsluna,

samhliða endurbótum á kerfinu. Sú vinna er hafin og það verður gert með samtölum stofnananna sín á milli auk könnunarviðræðna við samtök bænda og vátryggingafélög. Það er afar mikilvægt að hafa bændur sjálfa með í ráðum þarna. Það þarf að útfæra þetta fyrirkomulag mjög vandlega, ekki síst ef komið verður á nýrri tryggingu sem bætir þá vernd sem bændur hafa í dag. Stjórninni er ætlað að skila greinargerð til mín eigi síðar en í febrúar nú í vetur og í framhaldi af því er ætlunin að útfæra málið nánar, þar með talið nauðsynlegar lagabreytingar sem ég vænti góðs samstarfs við þingið um. Ég vænti þess að niðurstaðan verði til þess að bændur búi við vernd gegn óvæntum áföllum í kjölfarið. Það er eitt af því sem skiptir okkur máli við að tryggja fæðuöryggi landsins, eins og við hv. þingmaður höfum rætt áður og ekki síst í tengslum við kornrækt. Þá er rétt að nefna í þessu samhengi að einn af þeim möguleikum sem ræddir eru í skýrslunni eru uppskerutryggingar

og mun fjalla sérstaklega m.a. um uppskerutryggingar, sem sé um sóknarfæri í kornrækt og þar með talið uppskerutryggingar. Þá er einnig rétt að segja frá því að á fundi landbúnaðarráðherra OECD, sem ég sótti í síðustu viku, átti ég frumkvæði að því að ræða sérstaklega við bandaríska landbúnaðarráðuneytið en þar er mikil þekking og reynsla á uppskerutryggingum. Það samtal snerist um að bandaríska landbúnaðarráðuneytið myndi veita okkur sérfræðiráðgjöf um fýsileika þess að taka upp kerfi uppskerutrygginga hér á landi. Það er skemmst frá því að segja að því var tekið afar vel ég held að það sé gríðarlega mikilvægt til að fá óháð og utanaðkomandi mat á þessum valkosti í stöðunni. Þessi vinna er í gangi og ég vil fullvissa hv. þingmann um að við erum með mörg verkefni í gangi og væntum þess að geta stigið skref fram á við í þessu efni.

Forseti. Ég þakka fyrirspyrjanda og hæstv. ráðherra fyrir góð svör. Mig langar að taka undir það að nú á tímum neyðarástands í loftslagsmálum er mikilvægt fyrir okkur að endurhugsa, ekki bara fyrir bændur heldur fyrir

það hefur margt nýtt gerst á undanförnum árum varðandi útgáfu svokallaðra hamfaraskuldabréfa eða það sem heitir á ensku, með leyfi forseta, „catastrophe bonds“.

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. matvælaráðherra svörin. Mjög gott að heyra að vinnan sé hafin og eins vil ég þakka góðar ábendingar frá þingmönnum inn í umræðuna. Ég hef ítrekað lagt fram tillögu til þingsályktunar um úttekt á tryggingavernd í kjölfar náttúruhamfara til að stuðla að betri samfellu og samræmi í afgreiðslu mála og að réttindi þeirra sem verða fyrir áföllum í náttúruhamförum verði sem skýrust. Skoðun á tryggingamálum bænda er í mínum huga mikilvægur þáttur í slíkri heildarendurskoðun og vil ég hvetja ráðherra til að fylgja þeirri vinnu sem nú er hafin fast eftir og er einmitt gott að heyra af samtali, upplýsingabeiðnum

í gegnum þá vinnu sem ég hef átt um þessi mál að það vantar mikið upp á að bæði einstaklingum og lögaðilum, og þar með bændum,

Ég held að það sé mjög skynsamlegt að horfa til sameiningar eða umsjónar Náttúruhamfaratryggingar Íslands með Bjargráðasjóði og þeim verkefnum sem hann hefur nú og munu hugsanlega bætast við. Ég held að það sé þó ekki nóg.

ekki síst vegna þess að hér erum við í raun og veru að tala um einn anga af mjög stóru viðfangsefni sem hv. þm. Gísli Rafn Ólafsson nefndi líka og lýtur að því að hér erum við að horfa á algerlega nýjan veruleika varðandi aðlögun að loftslagsbreytingum, aukna hættu á ofsaveðri, á flóðum, aurskriðum o.s.frv. sem hefur allt saman áhrif á byggð og landbúnað í landinu. En líka tengt loftslagsmálum er sú áhersla sem við erum að leggja á fjölbreyttari áherslur í matvælaframleiðslu, þar með talið grænmetisframleiðslu og kornrækt, vegna þess að við þurfum að horfa til þess hvernig losun gróðurhúsalofttegunda er háttað eftir mismunandi greinum landbúnaðar- og matvælaframleiðslu. Áskoranirnar eru því mjög miklar. Ég tek undir það sem hér er sagt um að það er ákveðin áhætta að breyta og gera nýja hluti. Það skiptir máli að skilningur sé á þeirri áhættu. Þarna er um að ræða fjárfestingar sem ungir bændur eða fólk sem er að breyta um áherslur í landbúnaði er að ráðast í. Ég vil líka nefna það að við eigum að vera kjarkaðri í því að breyta um takt og líka að vinna saman. Það er það sem ég tek svolítið með mér frá París, eftir að hafa hitt mína kollega frá OECD-ríkjunum, þar sem verið er að hvetja til aukins samstarfs milli bænda, bæði í því að laða að ungt fólk áfram í að sinna landbúnaði, mynda samfélög meira utan um landbúnað